Сега трябва да

(звъни): Откривам пленарното заседание. Уважаеми дами и господа, в днешния брой на „Държавен вестник” е обнародвано решението на Народното събрание за избиране на Стоян Мавродиев за Комисията за финансов надзор. Необходимо е същият да положи клетва, поради което на основание чл. 43, ал. 5 от нашия правилник предлагам, като точка първа от заседанието днес да бъде: полагане клетва от Стоян Мавродиев. Подлагам на гласуване процедурното предложение за т. 1 в дневния ред.

Моля, квесторите, поканете господин Мавродиев!

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор, като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага създаването на нов § 57а, който става § 56 със следната редакция: „§ 56. В Закона за професионалното образование и обучение се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 9, ал. 1: а)

В чл. 15, ал. 1 съюзът „а” се заличава, а накрая се добавя „и в спортните училища – с наредба на министъра на образованието, младежта и науката и министъра на физическото възпитание и спорта”.

с придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност до четири години след основно образование.”; в) досегашната ал. 6 става ал. 7.

в ал. 3 след думата „изкуствата” се добавя „и спортните училища”; в) създава се нова ал. 7: „(7) Държавният план-прием за спортните училища се утвърждава от министъра на физическото възпитание и спорта по реда на Закона за физическото възпитание и спорта.”

9. В чл. 35, ал. 1 съюзът „а” се заличава, а накрая се добавя „а за спортните училища – и на представители на Националната спортна академия и на лицензираните спортни организации”. 10.

Има ли желаещи да вземат отношение по тези текстове? Няма. Подлагам на гласуване § 56 в редакцията по доклада на комисията.

след думите „или културата”, се добавят „както и на спортни обекти и съоръжения или на части от тях”. 2. В чл. 56, ал. 6 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта” се заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта”. 3. В чл.

Подлагам на гласуване § 57 в редакцията на комисията.

подкрепя по принцип текста на вносителя за § 60, който става § 59 и предлага следната редакция: „§ 59. Издадените до влизането в сила на този закон спортни лицензии запазват срока си на действие.”

представители Тошев, Димов, Стоилов за създаване на нов § 60а. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 60 със следната редакция:

срок до шест месеца от влизането в сила на този закон внася в Народното събрание Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт по чл. 7,

„§ 62. В шестмесечен срок от влизането в сила на изменението по предходния параграф на правилника за прилагане на закона се провеждат конкурси за директори на държавните и общински спортни училища. провеждане на конкурсите, трудовите правоотношения на директорите на държавните спортни училища се уреждат при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.”

Становища? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията, която не подкрепя предложението на народните представители. Гласували

Госпожо председател, предлагам да се върнем на § 12, който беше отложен за разглеждане – за създаване на чл. 12а. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 12 да отпадне. Сега трябва да бъде изчетено предложението, тъй като не се поддържа от комисията. за осъществяване на общественополезна дейност. (2) Право на сдружаване по реда на ал. 1 имат само спортни клубове – членове на съответните лицензирани спортни федерации, и сдружаването се извършва на териториален или ведомствен принцип. (3) Обединените спортни клубове: 1. популяризират физическото възпитание и спорта, като организират спортни дейности и физически упражнения за гражданите; 2. организират и изпълняват научното, медицинското и материално-техническо осигуряване на осъществяваната от членовете им тренировъчна им тренировъчна и спортно-състезателна дейност; 3. извършват административно осигуряване и техническо обслужване на своите членове; 4. изграждат, управляват, поддържат и ползват спортни обекти и съоръжения; 5. предоставят спортни услуги; 6. изпълняват социални проекти в областта на спорта. (4) Обединените спортни клубове подлежат на вписване в Националния регистър на спортните организации в едномесечен срок от регистрацията им.”

възпитание и спорта, с едно уточнение: следва да бъдат преномерирани съответно параграфите след отпадането на § 12, което ще доведе до промяна в номерацията на всички последващи параграфи. Трябва да бъде съобразено също кои от тях влизат в различно време от общия принцип за влизане в сила на закона. Гласуваме на първо четене Законопроекта за изменение на Закона за държавния служител. Постъпил е доклад от Комисията по правни въпроси. С доклада ще ни запознае председателят на комисията госпожа Фидосова. Имате думата, госпожо Фидосова.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение за допускане в залата на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на господин Димитър Иванов – директор на дирекция „Държавна администрация” към Министерския съвет. ПРЕДСЕДАТЕЛ

законопроекта от името на вносителя. Със законопроекта се уреждат редица правомощия в областта на държавната служба и административния контрол, които останаха неуредени след приемането на новата структура на Министерския съвет и закриването на Министерството на държавната администрация и административната реформа. Централизираните конкурси за длъжността „младши експерт” и за експертни длъжности с аналитични или контролни функции за хора с трайни увреждания провеждаха най-малко един път годишно, съгласно Закона за държавния служител. Предлага се централизираните конкурси да се провеждат само след оценка и анализ на необходимостта от човешки ресурси в администрациите. Със законопроекта се предлага утвърждаването на обобщения годишен план за обучение на служителите в администрацията да се възложи на директора на Института по публична администрация, като цялостният контрол по изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет. Специализираната контролна дейност се възлага на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”, като издаването на наказателните постановления е в компетентността на изпълнителния директор и на директорите на териториалните дирекции на агенцията. В изборните закони се предлага административно-наказващ орган при нарушаване на процедурите да бъде министър-председателят или овластено от него лице предвид факта, че областните управители са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Министерския съвет и функцията по регионална координация и организационно-техническа подготовка на изборите премина към администрацията на Министерския съвет. В Закона за достъп до обществена информация се предвижда изменение, с което включването на обобщената информация за органите и техните администрации, съдържаща данните по чл. 15, както и друга информация във връзка с прилагането на закона в годишния доклад за състоянието на администрацията, който се приема от Министерския съвет. Докладът за състоянието на администрацията се публикува на електронната страница на Министерския съвет, като така се постигат принципите на отчетност и прозрачност в работата на държавната администрация. Предлагат се и съответните изменения в Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични

дейност. След проведената дискусия се обърна внимание и се отбеляза, че е необходимо да бъдат извършени съответните изменения относно правомощията на министъра на държавната администрация и административната реформа в чл. 10 и чл. 16, ал. 3 от Закона за транслитерацията и §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти. Поставиха се въпросите какви са мотивите за промяната в § 16 в законопроекта – актовете за установяване на административните нарушения да се съставят от длъжностни лица, които трябва да бъдат оправомощени от областния управител, и относно § 11 – защо отпада изискването за ежегодно публикуване на обобщена информация за органите и техните администрации, както и друга информация, като същата трябва да бъде на разположение за справка на гражданите във всяка администрация. Господин Казак отбеляза, че в последните изменения на Закона за администрацията са разписани правомощията на Главния инспекторат към Министерски съвет, който осъществява специализирания контрол по спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията, а цялостният контрол се осъществява от Министерски съвет. Сега се предлага специализираната контролна дейност по спазването на законодателството да се извършва от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Същата тази агенция не може да осъществява контрола на необходимото ниво. Тя е специализирана за осъществяване на контрол само по отношение прилагане и спазване на трудовото законодателство. В същото време има и създаден Инспекторат към Министерския съвет. Изказа се и становището между първо и второ четене § 6 и 7 да бъдат още веднъж презицирани. След проведеното обсъждане и гласуване с 16 гласа „за”, 1 глас „против” и 2 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване

Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по обсъждания законопроект? Няма. Гласуваме на първо четене Законопроекта за изменение на Закона за държавния служител. Гласували

Постъпили са докладите от водещата Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, от Комисията по правни въпроси и от Комисията по бюджет и финанси. С доклада на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта ще ни запознае председателят й господин Огнян Стоичков. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания, № 002-01-30, внесен от Министерския съвет на 19 април 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 2 юни 2010 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания, внесен от Министерския съвет на 19 април 2010 г. Па заседанието присъстваха представители на БАН, СУ „Св. Климент Охридски" и бяха представени писмени становища от Съюза на учените в България и Русенския университет. Законопроектът и мотивите към него бе представен от страна на вносителите от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов. Основната цел на предложения законопроект е да се актуализира нормативната база в областта на научните изследвания в съответствие със Стратегията за развитие на Европейското изследователско пространство и да се осигури ефективно развитие на научната дейност чрез активно участие в различни национални и международни научни инструменти. В тази връзка са предвидени следните промени: Първо, регламентира се възможност да бъдат създавани изследователски експериментални или аналитични центрове за концентриране на уникална научна апаратура за провеждане на конкурентноспособни изследвания. въвежда се периодична оценка на научноизследователската дейност на висшето училище и на научните организации, както и на дейността на фонд „Научни изследвания” на базата на ясни критерии, които се определят в Правилник за организацията и функциониране на система за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност. На трето място, определят се условията и редът за подпомагане и стимулиране на внедряването на научните продукти и тяхното разпространение във всички сектори на икономиката. Разширява се функционалността на Регистъра за научната дейност в България и се прецизират неговите реквизити, с оглед обвързване и синхронизиране на информацията му с мрежата на европейските регистри. Дава се възможност със средствата на фонд „Научни изследвания” да се финансират приложни научни изследвания, придобиване и поддържане на права на интелектуалната собственост, включително и за разходи, свързани с придобиване и поддържане на патентите. Също така проектът предвижда осигуряване на стимули за научните колективи и отделни учени чрез учредяване на годишни награди от министъра на образованието, младежта и науката. Въвежда се принципът фонд „Научни изследвания” да работи в координация с другите инструменти за финансиране на приложни научни изследвания. Прецизират се функциите на експертните комисии към фонд „Научни изследвания", като временните научни експертни комисии организират оценяването и извършват класиране на кандидатстващите в конкурсите за научноизследователски проекти, а постоянните научни експертни комисии извършват анализ и оценка на изпълнението на финансираните конкурсни проекти. Определя се задължителното съдържание на конкурсните научни проекти. Също така се прецизира процедурата по оценяване на научните проекти, като основен компонент става международното независимо оценяване. Предвиждат се ограничения за участие в проекти на членове на Изпълнителния съвет и експертните комисии на фонд „Научни изследвания” с цел избягване конфликт на интереси. Изменя се легалното определение за „Млад учен”, с цел да се предотврати дискриминация по признак „възраст” и се създава легално определение за „постдокторант”. В дискусията се включиха народните представители Методиев, Местан, Станилов, Николов, Тошев, Колев, Имамов, Банковска, Соколова и Стоичков. Припомнено бе, че Законът за насърчаване на научните изследвания е приет през 2003 г. без широко обсъждане. Приложението му очертава две групи проблеми. Първата произтича от отсъствието на Националната стратегия за научни изследвания, която съгласно закона е трябвало да бъде приета до средата на 2004 г. Не е спазено и изискването за приемане на годишни доклади за състоянието и развитието на научните изследвания. Според чл. 7, ал. 2 от Закона за насърчаване на научните изследвания докладите са обвързани с изготвянето на бюджета. Те трябва да дават обосновката въз основа, на която се прави финансиране по научни направления. Подчертано бе, че науката трябва да бъде обвързана със стратегия за превръщане на България във високотехнологична държава, защото благоденстващи са само тези държави, които са развити на базата на високи технологии. Независимо в каква финансово-икономическа ситуация се намира държавата, научноизследователската дейност не може да спре. Именно това е една от приоритетните дейности в момент на криза. Законодателството трябва да създава условия за пряко и косвено финансово стимулиране на научните изследвания. Европейското право познава данъчни облекчения за стопанските субекти, които внедряват тези изследвания или назначават на работа доктори. В същото време въпросът за технологиите не е въпрос в рамките на Министерството на образованието, младежта и науката, а в рамките на българската икономика като цяло. Капиталът трябва да бъде насърчаван да инвестира в българската наука и да ползва нейните резултати. Това досега не е правено и по тази причина Законът за насърчаване на научните изследвания на практика се е превърнал в закон за управление на фонд „Научни изследвания”. Втората група проблеми при приложението на Закона за насърчаване на научните изследвания са свързани с работата на фонд „Научни изследвания”. Основната част от внесените предложения за изменение и допълнение на закона са насочени именно към преодоляване на различни пречки, които са възпрепятствали практическата дейност във фонда. Народните представители направиха и някои конкретни бележки. Първата бе по § 4, според който се създават нови членове 6а и 6б. В чл. 6а, ал. 1 е предвидена възможността Министерският съвет по предложение на министъра на образованието да създава с постановление изследователски експериментални центрове. Оспорена бе необходимостта от подобен текст, тъй като и в момента действа разпоредбата на чл. 60 от Закона за администрацията, която дава възможност за създаването на такива структури. В чл. 6а, ал. 2 има неяснота кой е органът, който урежда дейността на изследователските центрове Министерския съвет или министъра на образованието, младежта и науката. Отношението между бизнеса и научните изследвания са регламентирани в § 13, но е проблематично обвързването им с Годишния доклад за състоянието и развитието на научните изследвания. Предвидените в § 19 ограничения за участие в проекти на членове на Изпълнителния съвет и експертните комисии на фонд „Научни изследвания” имат за цел избягване конфликт на интереси, но са пропуснати близки родственици на тези членове. Дефиницията за „постдокторант” в § 21 поражда въпроса доколко е уместно учен, който е доктор да бъде определян като постдокторант, а не като „постдоктор” например. Като проблематично бе определено и разширяването на правата и функциите на министъра на образованието, младежта и науката по отношение създаването, по негово усмотрение, на критерий за оценяване на научноизследователската дейност на автономните научни организации. Направени бяха и две предложения, които излизат извън разглеждания законопроект: Националният съвет за научни изследвания по чл. 8 от действащия Закон за насърчаване на научните изследвания, да бъде към Министерския съвет и да се ръководи от министър-председателя. В състава му, освен министъра на образованието, младежта и науката, да се включат и други министри, които имат отношение към научните изследвания и техния трансфер към икономиката на страната. Законът за насърчаване на научните изследвания да регламентира финансова подкрепа от страна на държавата за науката, както всички подобни закони в европейските страни регламентират този въпрос. Обосновките за ежегодния ръст на тази финансова подкрепа да са съобразени с европейските стандарти и документи и с решението на Министерския съвет от 5 5 май 2010 г. за следващите десет години разходите за наука да достигнат минимум - 1,4 до 2 процента от брутния вътрешен продукт. Народните представители се обединиха около мнението, че приемането на законопроекта трябва да постави началото на един широк дебат за стимулите за насърчаване на науката. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати „за” - 14 гласа, без „против” „въздържали се” - 2, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания,

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Ще Ви запозная с: „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно обсъждане на първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания с вх. № 002-01-30, внесен от Министерския съвет на 19 април 2010 г. На заседание, проведено на 13 май 2010 г., Комисията по правни въпроси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания, внесен от Министерския съвет.

Законопроектът бе представен от името на вносителя от господин Любомир Йосифов. Основната цел на предложения законопроект е да се актуализира нормативната уредба за научната дейност, както и да се гарантира съответствието на националната политика с европейската Визия 2020 за развитие на Европейското изследователско пространство. Предвижда се национално и международно експертно независимо оценяване и наблюдение на научните изследвания и на резултатите от тях. Въвежда се принципът за съгласуваност на политиките в областта на образованието, науката и иновациите, насочването на научните изследвания към решаване на проблеми на обществото и икономиката с цел избягване на дублирано финансиране. По-добрата координация между финансиращите организации, както и подкрепата на изграждането на крупна научна инфраструктура в съгласуваност с Европейската пътна карта са в основата на предложените изменения и допълнения по отношение на ангажиментите на държавата ни. Предвижда се стимулиране на заявителската активност по отношение на закрила на патенти и полезни модели на научните организации чрез нови инструменти. Отговаряйки на един от приоритетите на Визия 2020 „Изграждане на научни инфраструктури с отворен достъп на всички учени и бизнеса до тях при фиксирани условия”, се регламентира възможността да бъдат създавани изследователски експериментални центрове за провеждане на конкурентоспособни научни изследвания и решаване на значими научни задачи. Предвижда се издаване на Правилник за организацията и функционирането на система за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд „Научни изследвания”. Издаването му се възлага на министъра на образованието, младежта и науката. Предлага се да се преструктурира Регистърът на научната дейност и воденето му да се възложи на Министерството на образованието, младежта и науката. Предложените промени разграничават функциите и подобряват координацията на дейностите от компетенциите на Националния съвет за научни изследвания и на фонд „Научни изследвания”. Въвежда се ясна процедура за оценка и за финансиране на конкурсните проекти и ясни правила за участие в Изпълнителния съвет и в научно-експертните комисии с оглед избягване на конфликта на интереси. Във връзка с процедурата на инфриджмънт спрямо Република България заради ограничителни възрастови разпоредби в Закона за научните степени и научните звания, което се преодолява със Закона за развитие на академичния състав, се въвежда ново определение на „млад учен” с т. 5 от Допълнителните разпоредби. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси прие на първо гласуване с 14 гласа “за” и 5 гласа „въздържали се” Законопроект

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания, № внесен от Министерския съвет на 19 април 2010 г. На заседание, проведено на 13 май 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания, внесен от Министерския съвет на 19 април 2010 г. На заседанието присъства Мариана Борисова – директор на дирекция „Наука” в Министерството на образованието, младежта и науката, която представи законопроекта. Както в мотивите, така и в експозето при представянето се изтъкна, че основната цел на законопроекта е да се актуализира съществуващата нормативна уредба за насърчаване на научната дейност и да се гарантира съответствието на националната политика с европейската Визия 2020 за развитие на Европейското изследователско пространство. Вносителят счита, че тази задача се постига с предложените промени, които отразяват основните приоритети на Европейската стратегия за наука като европейско партньорство за учените (свободен пазар на учените); изграждане на научни инфраструктури; към света чрез засилване на международно сътрудничество. Предлагат се промени, които осигуряват възможност бюджетните средства за научна дейност да се предоставят на програмно-конкурсен принцип и да се стимулира участието на научни организации и университети в международни научни програми и проекти, включително на основата на принципа на споделеното финансиране и стимулиране на заявителската активност по отношение на закрила на патенти и полезни модели на научните организации чрез нови инструменти, като възможността част от средствата на фонд „Научни изследвания” да се изразходват и за разходи, свързани с придобиването и поддържането на патентни и други права, свързани с интелектуалната собственост. Също така се предлага със средства от фонд „Научни изследвания” да се поддържа научна инфраструктура и научни комплекси; да се подпомага научноизследователската дейност и професионалното развитие на млади учени, докторанти и постдокторанти и да се финансират проекти въз основа на схеми за финансиране на научни изследвания с участието на бизнеса като бенефициент на научния продукт. С цел осигуряване на отчетност на вложените публични средства за наука пред обществото и данъкоплатците се предвижда национално и международно експертно, независимо наблюдение и оценяване на научните изследвания и на резултатите от тях. И за да се гарантира максимална безпристрастност, обективност и прозрачност на всеки етап от оценката на даден проект и на неговото изпълнение се разграничават ясно функциите на временните и постоянните научно-експертни комисии към фонд „Научни изследвания” и се въвежда ясна процедура за оценка и за финансиране на конкурсните проекти. Със законопроекта се въвежда принципът за съгласуваност на политиките в областта на образованието, науката и иновациите; насочването на научните изследвания към решаване на проблеми на обществото и икономиката с цел избягване на дублирано финансиране; осигуряване на по-добра координация между финансиращите организации, както и подкрепа за изграждането на крупна научна инфраструктура в съгласуваност с Европейската пътна карта. В съответствие с Европейската стратегия за развитие на човешките ресурси и Хартата на учения за стимулиране на българските учени и научни колективи се предвижда министърът на образованието, младежта и науката да учредява награди за принос и постижение в областта на научните изследвания. По законопроекта се проведе дискусия с изказвания и задаване на въпроси, на които изчерпателно отговори представителят на вносителя. След приключване на разискванията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – 13 народни представители, без „против” и „въздържали се”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

ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, проектът трябва да се подкрепи, защото този проект включва научните изследвания в актуална европейска рамка. Много вода изтече от 2003 г. За За тези седем години всички сме свидетели на ускоряване на времето – България стана пълноправен член на Европейския съюз съюз и в сферата на науката крайно време е да се синхронизираме с нашите партньори. Проектът заслужава внимание, защото поставя въпроса за концентрация на средства и на наличните сили, с които разполагаме в науката. Основна слабост в днешните научни изследвания – тя се отразява и във висшето образование – е голямата разпокъсаност. Основна слабост е затвореността на структурите, с които разполагаме. Европейска практика в момента наистина е концентрацията на научните изследвания, на усилията и на средствата, които се влагат, и това е ценността на нашето предложение. предложение. Проектът заслужава подкрепа и защото урежда подготовката и статута на постдокторантите. Стана дума в комисията – с насмешка, че те не могат да бъдат постдокторанти, какво е това „анти”. Трябвало да бъде постдоктор. Те не могат да бъдат постдоктори, защото човек става доктор, придобива научна степен и я носи цял живот. Когато човек се намира в статут на докторант, той се намира в процес на обучение, който завършва със защитата на дисертация и придобиване на научната степен „доктор”. Този проект урежда възможността за обучение, за повишаване на квалификацията в по-добра и по-висока научна среда след докторското обучение. Мисля, че е безсмислено да се води този спор. Другото, за което стана дума, е изключително нужно на нашето общество – Стратегия за научни изследвания България трябва да има. Липсата на такава стратегия не означава, че този проект днес трябва да бъде зачеркнат. Вие всички чухте, че през 2004 г. трябваше да има такава стратегия. Бяха писани различни текстове, бяха обсъждани в различен формат. Опитите се сгромолясаха по простата причина, че надделя мнението, че научната стратегия трябва да отразява едва ли не историческото развитие на българската наука. Въпросът е, че всеки исторически етап има определени постижения и при преминаването от едно в друго състояние се променят приоритетите. Научна стратегия страната ще има до края на годината. В момента един екип усилено работи по изготвянето и тя ще бъде предложена на вашето внимание. Основният принцип в тази научна стратегия е изследването какво се прави в момента в страната, за да знаем в следващите 10 15 години основните коловози, по които ще се развива науката в България. Естествено няма да бъде загърбен историческият принцип, защото на всички ни е ясно, отговорно съзнаваме, че ако страната няма качествени научни изследвания и такава база, тя не може да усвоява научно-технологичен продукт, което естествено ще се отрази пагубно на нашето развитие, още повече че живеем във време на висока интелектуализация на всякакъв вид труд. Другата много важна ценност на нашия проект е, че има визия най-после да кажем, че в страната има научноизследователски университети и университети, които са просто образователни центрове. Предстои изследване на цялата университетска среда, за да могат да бъдат определени и концентрирани усилията в тази насока. Аз съзнавам, че в дискусиите, които проведохме в комисията, колегите бяха абсолютно прави – заложени са високи цели, обаче като че ли няма достатъчно финансова подкрепа. Това е така и не е така. страната наистина се намира във финансово-икономическа криза и едновременно с това наличните финансови ресурси не се използват достатъчно. България плаща огромни суми членски внос на различни организации в Европейския съюз. Какво правим? Само си го плащаме, понякога отлагаме тези плащания поради липса на средства и не се сещаме, че плащането може да стане чрез европейски фондове. фондове. Абсолютно не се сещаме, че след като плащаме този членски внос, ние го плащаме, защото по този начин отваряме врата за печелене на научни проекти. Така че тезата, че няма добро финансиране, не отговаря на актуалното състояние. Ние плащаме огромни суми – 3,5 милиона, стигаме до 11 12 милиона. Различни членски вноски плащаме. Всичко това отваря вратата за печелене на проекти. Призовавам ви да подкрепите този проект. България има нужда от регламентиране на научните изследвания. Благодаря. Благодаря на министър Игнатов. Дебатите са открити. Има ли желаещи народни представители, които да изложат тезите си? Заповядайте,

госпожо председател. Господин министър, колеги! Аз съм съгласна с министър Игнатов, че това е изключително важна материя и че тя си струва да бъде обсъждана в пленарната зала, включително и подкрепяна с приемането на законови текстове. Мисля, че дискусия по този проблем трябва да се случи. Между другото, аз съм съгласна и с оценките, които бяха направени по съдържанието и действието на действащия сега Закон за насърчаване на научните изследвания. Той действително е правен очевидно бързо, правен е с добра воля, дал е рамката, чрез която да бъде създаден фонд „Научни изследвания” - това е добро, и е записал текстове, които отразяват добри виждания, но не е уредил механизмите, по които те да станат факт. Затова доработването на този закон, технологизирането, ако щете, на процеса, има смисъл. Заедно с това обаче, ми се ще да кажа още нещо, което според мен ще определи моето отношение към този проект за закон. Има три същностни проблема, които си струва да бъдат гледани, обсъждани и работени между двете четения. Първият действително намери място в представянето на проекта от министър Игнатов. Вярно е, че през 2004 г. българската Стратегия за научни изследвания е трябвало да бъде факт. Такава няма и до момента. Вярно е, че в предишния парламент бяха положени много усилия такава стратегия да бъде изработена и готов вариант има. Аз много добре знам защо тя не беше приета, но мисля, че каузата не е изгубена. Казвам това, защото и одитният доклад на Сметната палата, който беше направен, за работата на фонд „Научни изследвания” твърдеше, че няма как да бъде направена оценка, че средствата са изразходвани целесъобразно и ефективно, тъй като не са ясни приоритетите поради липса на такава стратегия. Част от текстовете, които са предложени тук, препращат към тази стратегия. Аз отново ще се върна към една своя теза, която намирам за редна. Господин министър, ние наистина първо трябваше да се справим със създаването на Стратегията за научни изследвания и след това да приемем инструмента за нейното изпълнение, тоест Закона за насърчаване на научните изследвания, дори и чрез неговите изменения, защото да даде отговор на част от въпросите, които сега се пораждат и те няма как да не бъдат поставени. Още повече, само една реплика – законът в своята форма, която сте предложили, предвижда тримесечен срок за изработване на правилник, но не предвижда никакъв срок за изработване и приемане на стратегията. Ако ние наистина твърдим, че този закон ще бъде действащ с текстовете му, които разчитат на изработена стратегия, приемането й също трябва да бъде част от Преходните и заключителни разпоредби, които тук се предлагат. На второ място - проблемът за тези коментирани научноизследователски експериментални центрове, които ще бъдат създавани по действието на Закона за държавната администрация. Да, има такъв текст. Да, предполага подобни ангажименти на министрите и подобна възможност. Вярно е, че европейска е тенденцията да бъдат концентрирани ресурси, включително човешки, материални, финансови, за да бъде осъществявана такава дейност. Но аз отново питам: добре, ако ние с вас наистина бяхме уредили приемането на стратегия, ако ни беше ясно какво е бъдещето на научните организации, кои са приоритетните проблеми, които могат да бъдат решавани чрез създаването на подобни центрове с временно или постоянно действие? Това е друг разговор. Днес имаме оскъден финансов ресурс. Разчитането на европейски пари е друга работа, то може да бъде част от финансирането на тези проекти, но не единствено. Фонд „Научни изследвания” е с възможности до 7-8 милиона днес – неясно как ще работи утре.

И това е ли е виждане само и единствено на министъра на образованието, както и да се нарича той? Този отговор докато не бъде даден с технологията на този закон, извинявайте, реакциите „за” и „против” на една група университети, които естествено имат интерес и той трябва да бъде поощрен, и на другите, които не го виждат, и няма как той да бъде стимулиран, ще останат. И на трето място, вижте, аз твърдя, че контролът върху изразходването на средствата от Фонд „Научни изследвания” трябва да бъде факт. Правилни са и твърденията на колегите, че не е достатъчен само авторитетът, ресурсът, добрата воля, амбицията на министъра на образованието, който и да е той, който според записа в закона трябва лично да анализира и контролира дейността на Фонд „Научни изследвания”. винаги съм твърдяла и мисля, че това е добра практика - анализът трябва да бъде дело на оторизирана общност. И тук има научен съвет за научни изследвания, който подпомага министъра при провеждане на държавната политика, но той няма ангажимента да анализира, той няма ангажимента да свърши този тип експертна работа, която би трябвало да му бъде вменена със запис в закона, а не предложена като спомагателна, помощна, ако щете, консултантска дейност от страна на министъра, при условие че този орган се урежда със създаването на закон. Убедена съм, че този разговор ще го продължим между двете четения. Поисках думата обаче, за да кажа - не смятам, че този закон създава проблеми, но истината е, че той не решава проблеми, той не урежда инструментариум. Той залага добри тези и аз съм готова да ги подкрепя от сърце, само че изреченията, които тук вкарваме, са достойно присъстващи в една политическа програма, политическа или предизборна платформа, даже в една стратегия, но те не са организационен механизъм, който урежда действие. Друг е въпросът, че насърчаването и стимулирането на научните изследвания все пак няма как да бяга от насърчаването и стимулирането на българските учени. Мисля, че един по-сериозен инструментариум тук би си струвало да бъде поощрен. В този смисъл ние ще се въздържим от подкрепата на този проект на първо четене, но искрено ще разчитам, че между двете четения, доколкото е възможно, част от текстовете могат да получат своя конкретен прочит. Опасявам се, че философията на подготовката му обаче не дава особена надежда за това. Благодаря. Реплики? Заповядайте, госпожо Соколова. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Имах намерение да направя изказване, но се възползвам от възможността да бъде по-скоро под формата на реплика. Всички знаем, че когато фондът беше създаден преди двадесет години, неговата идея беше научните изследвания и развитието на науката у нас да станат приоритет и да бъдат подчертани съответните приоритетни области. Уви, чак през 2004 г. се заговори за национална стратегия, каквато се предполагаше, че трябва да бъде изградена. Нека да кажем много ясно, че в сегашния момент, ако се очаква да бъде изработена такава стратегия и тя да бъде поставена императивно, това би означавало отново да попаднем в хипотезата на несъгласие от всички страни, защото някой трябва да прецени кое е важно и кое е маловажно. Много силно се надявахме това да се случи от одитния доклад на където да бъдат представени онези научни сфери, които са добре оценени, които са високо развити и носят претенцията за висококачествен научен продукт. През този отчетен доклад обаче се оказа, че всички сфери са изключително ценни, много важни, с нито една от научните области там и съответните специалности не можем да се разделим просто така и уви самите хора на науката сякаш не могат да дадат своя приоритет за една или друга област. не изглежда като очакване някой друг да свърши работата, но нали разбирате, че ако искаме да постигнем съгласие и това, което Вие казвате - да имаме удовлетвореност на човешкия фактор, така че самите хора на науката да бъдат доволни от това, което се случва, се случва, трябва да имаме тяхната заявка за значимо и незначимо в този смисъл, когато изработваме национална стратегия. От друга страна, това, което казвате за механизма, той ще бъде уреден с правилник. Благодаря. За дуплика – госпожа Богданова. Благодаря Ви, госпожо председател. Госпожо Соколова, все пак бих Ви предложила да се обърнете към архивите на Народното събрание от преди една година, времето не е чак толкова далечно. Част от дискусията по това кое българските учени считат за важно и кое не за особено важно там я има, включително и амбицията на всяка научна общност да изживява себе си като водеща. Но аз знам няколко неща – първо, когато със закон, и то с промяна в него, се залагат изисквания за съобразяване със стратегия, тази стратегия трябва да я има, защото иначе текстовете, които днес ще подкрепим, са неработещи или най-малкото кухи. Второ, аз знам, че когато трябва да се определят приоритетните области, които държавата финансира, държавата трябва да каже своята дума. Да го направи с дискусия, да го направи с перспективно виждане, да го направи с цялата отговорност, на която е способна, защото иначе всички добри текстове, които звучат красиво в това допълнение, което Министерският съвет предлага, също са кухи фрази или въпрос на някаква субективна оценка, която може да направи най-мъдрият човек, но тя винаги е спорна. И ако ние с вас продължаваме да правим закони с общи текстове, които ще прочитаме в правилници, това е лоша законова практика и вярвайте ми – отказвам да я подкрепям. Други народни представители? Заповядайте, госпожо Соколова.

Истинският фонд за научни изследвания, така както е организиран в света, има претенцията да подкрепя фундаменталната наука, и това се случва в почти всички фондове за научни изследвания, които познаваме. Науката, която се занимава с приложни дисциплини, обикновено почти в 50% се самофинансира, защото тя има възможностите да се обвърже пряко с бизнеса и съответно оттам да черпи част от своите финанси. В този смисъл, ако наистина заложим онези механизми, които са общовалидни за всички, това означава да попаднем в хипотезата през Фонд „Научни изследвания” да подкрепяме единствено и само фундаментална наука. Това, което трябва да се случи, е останалите фондове, с които разполага, да кажем, Министерството на финансите, а те са два – единият е за иновации, другият е за подкрепа на малък и среден бизнес, да подкрепят приложната наука. Това всичко щеше да бъде чудесно, ако към момента, в контекста, в който сме, в нашата държава разполагахме и с ресурса, в това число не само финансов, да проявим разбиране и съответно да случим нещата по този начин. Без да искам да се връщам към това, което се случи в предишните месеци и в голямото обсъждане на въпроса за израстването на академичния състав, мисля, че всички видяхме на какво ниво е и емоционалният ресурс да приемем промяната. Когато говорим, че този закон трябва да реши проблеми, не мисля, че това е добра практика. Самата Европейска общност създаде Лисабонската стратегия, но не след дълго я промени със Стратегия 20/20, не след дълго тази стратегия най вероятно също ще бъде променена в Стратегия 20/30, и това не е просто времеви отрязък, който трябва да бъде облечен в някаква нова стратегическа същност, а е въпрос на непрекъснато променящата се действителност. Това вече не е куха фраза. Това е реалност. Няма как да създадем българска реалност към българската наука. Надявам се всички си даваме сметка, че науката е световна и ако България смята, че може да създаде продукт, наречен „българска наука”, мисля, че мисля, че тогава изобщо няма смисъл да водим този разговор. Каквато и стратегия да бъде създадена, какъвто и закон да бъде направен, колкото и императивен да бъде той, колкото и подробно в него да са сложени контролни и защитни механизми, човешкият фактор е този, който който определя същността на закона и какво се случва след това. Ако си мислим, че един закон може да реши проблемите на българската наука, а и където и да е, мисля, че ще бъдем твърде наивни. Хората - за голямо съжаление или за голяма радост, са същите, които са се подчинявали на предишния и които ще се подчиняват и на бъдещия закон. Можем да поговорим по-скоро за това как са мотивирани тези хора, а не за това какви подробни разписания и контролни механизми са заложени в закона. Благодаря. Няма. Други народни представители? Заповядайте,

задача на българското общество – да намери своя път в глобализиращия се свят, в тази високоразвита интелектуална индустрия, въобще в този нов път на човечеството. Трябва

Допреди промените, докато беше централизираното управление на икономиката в България, държавата финансираше и приложната наука. Имаше ведомствени институти, които де факто създаваха технологиите и новите изделия. Целият ми професионален път е минал в такъв научно-приложен институт. Мисля, че имам определени знания в тази насока и затова пожелах да се изкажа. В ситуацията, в която сме, много трудно българският бизнес може сам и самостоятелно да финансира приложните научни изследвания, защото развитието на българския бизнес е свързано с цялостното

Това рефлектира и в научните изследвания. Защото не може да се прави наука априори и наука без конкретика – нещо, което би било полезно да подкрепи българската индустрия, така че действително да имаме производство, което е експортно ориентирано и което да има висока принадена стойност. Виждате, че навсякъде земеделието се субсидира. България няма много ниши, където има традиции и където би трябвало да се концентрират малкото ресурси на държавата. Аз по принцип съм за това държавата да субсидира не само фундаменталната наука, но и конкретни научни изследвания, защото само с фундаментална наука ние ще си останем бедна държава, колкото и да

Не може да се гледа едностранчиво закон, както в случая, че едва ли не с магическа пръчка би решил другите въпроси. Това е част от този комплекс. Мисля, че ние най-добросъвестно трябва да се опитаме като народно представителство да помогнем според силите си и да инициираме и да бъдем водещи в тази сложна дискусия. Без нея, без ясно очертаване на приоритетни области за развитие на България, ще ни куца всичко друго, независимо от добрите намерения – да бъдем полезни, включително и с този закон. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Радославов. Реплики? Няма. Други народни представители?

по простата причина, че не може да се вменява във вина липсата на научна стратегия на сегашния кабинет. Стратегията за научни изследвания трябваше да бъде готова 2004 г. Тя започна да се мъти и да се прави при миналия кабинет. Аз лично съм участвал в тези дискусии. Министър Даниел Вълчев имаше широката подкрепа на университетската общност. Въпросът е защо не беше приета?! Фактът, че въпросът „Защо не беше приета?” сега се прехвърля на сегашния кабинет, мисля за абсолютно безпринципна позиция. По тази логика, понеже нямаме стратегия, нямаме това, нямаме онова, дайте да не правим нищо, докато то стане. Ами не можем да стоим на едно място! По същата логика България може би не трябваше да стане член и на Европейския съюз, защото процесът на европеизация на страната предстои и ще предстои и при нашите наследници – бавно усвояване на ежедневни европейски практики в нашия живот.

Те са гости на Народното събрание и участват в Конференция на българското училище за политика на тема „Младежки политики и перспективи за регионално сътрудничество на Балканите”. Нека да ги приветстваме с „Добре дошли!”.

Вашата програма.